Уважаеми колеги, Проектът за седмичната Програма от председателя на Народното събрание е следният: „1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител е Министерският съвет,

гласуване на 20 юли 2022 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за противодействие на корупцията. Вносители са Андрей Гюров и група народни представители, 9 юни 2022 г. 6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на Европейския съюз между правителството на Република България

г. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. Вносители са Петър Кьосев и група народни представители, 15 юни 2022 г. 9. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители са Министерският съвет, 1 юли

и избор на председател на Народното събрание. 12. Проект на решение за приемане на Законодателна програма на Народното събрание за периода юли – декември 2022 г.

Преминаваме към предложенията по чл. 47, ал. 3. Постъпило е предложение от народния представител Хамид Хамид за включване в седмичната Програма на Проект на решение, отразяващ Решение на Конституционния съд № 3 от 28 април 2020 г. по конституционно дело № 5/2019 г., внесен от Рамадан Аталай и група народни представители. Този проект на решение е разпределен на Комисията по конституционни и правни въпроси и Комисията по енергетика. Съответно няма постъпили доклади, не е изтекъл и 15-дневният срок за постъпване на тези доклади. Съответно предложението не е допустимо съобразно Правилника и не следва да бъде подлагано на гласуване. Идентично е положението и с предложението на народния представител Делян Добрев, който иска да бъде включено в седмичната Програма същото решение на Конституционния съд, така че и то не е допустимо и не следва да бъде подлагано на гласуване. Постъпило е предложение от народния представител Десислава Атанасова с искане за включване в седмичната Програма на следната точка: Проект на решение за определяне на пределни цени на моторни горива. Внесен от Десислава Атанасова и група народни представители. Този Проект на решение също е разпределен на Комисията по енергетика и Комисията по икономическа политика и иновации. Няма постъпили становища. Не е изтекъл и 15-дневният срок, съответно по реда на чл. 47, ал. 3 и това искане е недопустимо и не следва да бъде подлагано на гласуване. Постъпило е искане от народния представител Даниел Митов в седмичната Програма да се включи Доклад за дейността на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от „Газпром Експорт“ и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД № 47-253-87-1, приет на заседание на Комисията на 26 юли 2022 г. Предложението е допустимо, съответно го подлагам на гласуване. Моля, режим на гласуване на предложението на народния представител Даниел Митов.

за 102, против 121, въздържали се 3. С това предложението не е прието. Прегласуваме, колеги, Прегласуваме, колеги. Прегласуваме предложението на господин Митов.

Първото е т. 4 да стане т. 1. Това е предложил и господин Хамид. Той го е предложил като точка втора, но тъй като Вие не допуснахте до гласуване предложението за КЕВР, КЕВР, т. 4 предлагам да стане т. 1 – първото ни предложение. Второто е от Програмата да отпадне т. 12, тъй като това е абсолютно недопустимо. Казах го на Председателския съвет и колегите от доста парламентарни групи се съгласиха с това парламентът да приема законодателна програма за период от пет шест месеца е правен нихилизъм, конституционен нихилизъм. Никъде в Правилника за дейността на Народното събрание няма такава процедура. Напротив, процедурите по приемане на дневния ред са точно и ясно указани – как се приема, за какъв период от време и максималният период е две седмици. Да не говорим, че условия за съставяне на правителство не се приемат с решение на Народното събрание. Ако някой иска да осъществява ползотворно мандат, който му е връчен, трябва да намери начин да си състави управленска коалиция не с решение на пленарната зала. Ако имаме дебат по тази тема, ще Ви изложа и допълнителни аргументи. Засега процедурата е за отпадане на т. 12 от дневния ред. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Цонев. За обратно становище – господин Вигенин. Заповядайте, господин Вигенин, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Цонев, аз изразявам обратно становище, тъй като никъде в Правилника не е забранено Народното събрание да планира дейността си. Това, което ние предлагаме, е различно от чл. 47, ал. 1 от Правилника, в който се говори за програма за работата на Народното събрание. Тук говорим за законодателна програма, която дава ориентир за необходимото законодателство, което следва да реши Народното събрание в следващите шест месеца или пет по скоро вече – до края на годината. А оттам нататък на база на тази програма преценка на Народното събрание е кога и по какъв начин тези текстове, тези законопроекти ще бъдат внасяни, респективно

съответно вицепремиери, но не сте посочили какви са точно неизпълненията. Тоест не може да се направи преценка от залата дали има такова неизпълнение или не. Има още едно несъответствие и то е, че всъщност Вие сте посочили, че искате изслушване и това изслушване да се включи по ал. 3. Но изслушването, което можем да допуснем по ал. 3, е по реда на чл. 110 от Правилника. Вие сте посочили изрично, че искате по чл. 103, ал. 4, но съответно не сте посочили аргументи защо искате това изслушване. Така че не следва да подлагам Вашето искане на гласуване. Заповядайте, господин Гаджев, след това ще дам думата на господин Петров.

Има до момента, всъщност са пет, изпуснал съм министъра на туризма, които не отговарят на зададени парламентарни въпроси от народни представители от всички парламентарни групи. Като рекордьор в това отношение е министърът на транспорта, който не е отговорил на „Демократична България“, на „Има такъв народ“, ГЕРБ и на „Продължаваме Промяната“ повече от един месец. От един месец! Къде са основанията? Основанията са на сайта на Народното събрание, рубрика „Парламентарен контрол“. В рамките на 30 секунди колегите от „Парламентарен контрол“ могат да Ви направят справка хора не са, колко въпроса не са отговорени и по колко от тях сроковете са изтекли преди повече от две седмици, тоест десетте дена отдавна са минали, съответно трябва да изпълнят задълженията си по закон, а именно да се явят и да обяснят защо не отговарят на народните представители. Повтарям, на народните представители на опозицията, дори на народните представители от управлението не отговарят! Хубаво са го ударили на уволнение, ама нека поне до края на отговорността им като министри да си свършат работата. работата. Дори вече да са на туризъм, да си намерят време да си свършат работата. Та, това е основното, Вие можете да го направите по абсолютно идентичен начин, да го заложите и да изпълните, между другото, Правилника, защото това е Ваше задължение – да изпълнявате Правилника, Колкото до процедурата, ако точка 12 всъщност остане в дневния ред, имам една молба към вносителите – да извадят от световната парламентарна практика, от Магна харта насам, за всички парламентарни демокрации в света в последните 400 години парламент със закон приема законодателна програма на парламент? Такова чудо в историята на парламента няма. Вие сте новатори и в това, връщате парламентаризма. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Гаджев. Конкретно за Вашето искане, моля да го приведете в съответствие с това, което направих като забележка, и ще бъде определен ден и час, в който да бъдат изслушани съответните посочени от Вас министри. Господин Петър Петров искаше думата за процедура. Господин Петров, заповядайте. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Моето процедурно предложение касае точка 5 от дневния ред и разглеждането на първо гласуване на Закона за противодействие на корупцията. От това, което виждам от сайта на Народното събрание, макар този законопроект да е разпределен на четири ресорни комисии, има доклад единствено от Комисията по конституционни и правни въпроси от 20 юли. Виждам, и за мен е фрапантно, макар да е разпределен самият Законопроект за борба с корупцията на Комисията по превенция и противодействие на корупцията, няма доклад от тази комисия. Няма доклад от Комисията по регионална политика, няма доклад и от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, в която също членувам. Не си спомням да сме разглеждали този законопроект. Макар и вчера да е било проведено обществено обсъждане на този законопроект, без да коментирам стойността на това обществено обсъждане и неговата полза, след като вече е бил приет на първо гласуване от Комисията, тепърва да се прави обществено обсъждане, считам, че този законопроект не следва да бъде разглеждан, обсъждан и гласуван в пленарната зала на първо гласуване днес, тъй като за всички е ясно, че той изразява само едни политически прокламации на определени политически групи, за да запазят по някакъв начин властта си. Затова процедурното ми предложение, господин Председател, е да го подложите на гласуване, точка 5 от дневния ред да отпадне, най-малкото докато бъде разгледан Законопроектът в съответните комисии, включително и в тази за противодействие на корупцията.

Този законопроект е внесен на 9 юни. Той се намира на сайта на Народното събрание оттогава. Съответно, както Вие казахте, беше проведено и обществено обсъждане във вчерашния ден, разгледан е от водещата комисия. Това, че не е разгледан от другите комисии или няма да бъде разгледан, не е основание да не бъде включен в седмичната Програма, поне съобразно изискванията на Правилника. стигне до тази точка, съответно той може да бъде разгледан, може да постъпят и доклади от други комисии. Колегите от ГЕРБ – госпожа Атанасова, след това ще дам думата на господин Карадайъ. Госпожо Атанасова, заповядайте. Разбира се, господин Петров, ще подложа на гласуване Вашето процедурно предложение. е за сериозна промяна в дневния ред на Народното събрание. При всички положения оспорвам, господин Председател, Вашето решение да не бъдат допускани проектите на решения, внесени от народни представители от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ и парламентарната група на ГЕРБ, но те ще обективират по-късно това свое искане, по отношение на председателя на КЕВР. И на Председателски съвет, господин Председател, Ви обърнахме внимание, че по този начин Вие блокирате съзнателно работата на този орган, на който предстои вземането на сериозни и важни решения, а именно по отношение на цената на тока, на газа, на водата и така нататък, в различните състави. Ние не възразяваме Вие отново да си проведете процедура, ако тя, разбира се, бъде конституционна и съгласно законовите изисквания, но до момента, в който си проведете някаква процедура, и когато го направите, защото напомням, че най-вероятно в петък ще бъде последният работен ден на Народното събрание, не може да оставите КЕВР във висящо положение и цялата енергетика. Затова Ви призовавам отново да обмислите добре предложенията на колегите и тези проекти на решения, ако не бъдат включени в дневния ред, то да процедирате по друг начин – Вие да изземете инициативата и с Ваше писмо, господин Председател, това се е правило назад в годините, има такава парламентарна практика, да уведомите КЕВР, че председател им е Иван Иванов. Второ, предлагам да отпадне точка 5 от дневния ред, тъй като вчера вчера имаше едно обявено извън всякакви принципи на нашия правилник обществено обсъждане, на което обществено обсъждане Вие присъствахте в началото, господин Председател, и там юристи практици не казаха една положителна или добра дума за този законопроект. Напротив, казаха мнения, които може би в някакъв момент ще станат публично достояние, защото в началото на това публично обсъждане Вие или някой друг от администрацията бяхте забранили, първо, достъпа на журналисти и уведомяването им, че такова обществено обсъждане ще се провежда, нямаше такава информация и на сайта на Народното събрание, а впоследствие, докато ние от ГЕРБ не реагирахме, че това обсъждане – публично, не се предава пряко чрез онлайн излъчване, след повече от час разрешихте това да се случи. Това е второто ми предложение – точка 5 да отпадне от дневния ред. Третото ми предложение вече също беше направено – точка 12 няма място в законодателната програма.

нещата, които се говорят от тази трибуна, да следите да бъдат правилни, верни, акуратни. Това, което се каза – нямало нито една добра дума за този законопроект. Ако Вие бяхте останали, госпожо Атанасова, до края, щяхте да чуете, че 90% от хората, които бяха там, казаха, че подкрепят Закона по принцип. (Ръкопляскания Това, което много хора казаха, беше, че има нужда от козметични изменения между първо и второ четене. И ако Вие имате такива наблюдения за някакви неточности, моля Ви да ги кажете конкретно писмено и да ги гласуваме. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Гочев. И аз ще се възползвам от своите две минути във връзка с казаното от госпожа Атанасова, тъй като имаше доста неща, които не съответстват на истината, а именно във връзка с обсъждането на Законопроекта за противодействие на корупцията. Напротив, бяха допуснати журналисти още от самото начало, имаше няколко камери от самото начало и те излъчваха наживо. А излъчването на- живо на сайта на Народното събрание се случи някъде на около 15-ата минута. Не е вярно това, което Вие казахте, че повече от един час не се е излъчвало,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

след като има Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Господин Председател, мисля, че този правилник се отнася и за Вас.

си уеднаквите поведението и практиката от тази позиция, в която сте в момента. Не можахте да определите за кои теми ще чакате доклади до безкрай, независимо че сте извършили безобразия и сте поставили държавата в невъзможност да се подготви за предстоящите задълбочени кризи, а в момента теглите държавата в пропастта, тоест за кои теми няма да чакате доклади от комисии, за кои ще чакате. Примерно за КЕВР след безобразията, които направихте, а за тях бяхте предупредени, ще трябва сигурно и звездите да Ви подскажат, че трябва да вземем решение в рамките на тази седмица, защото по Правилник от 1 август Народното събрание е във ваканция. Но обратно – за Народния съд независимо кой, откъде и по какъв начин Ви казва, че не бива, Вие държите да си имате Народен съд. Освен това, не само че Вие не разбирате, Вие не знаете дори, а и не искате да знаете какво представлява и как функционира политическата партия. Но Столетницата много добре знае.

По този начин водещата роля на партиите е в партийните форуми, а не в държавата, и от тази гледна точка Вие да поставяте в дневния ред на Народното събрание теми, които са за партийните форуми, и както ги виждаме от последните дни и ги четем по медиите, че се разглеждат в партийни форуми – там, където им е мястото, извинявайте, не мога нещо да Ви разбера и Вас. Но болшевиките отдясно, отляво и техните внучета явно няма да прилагат други демократични методи, не им са познати демократичните инструменти. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е към Вас по начина на водене. Не допускайте от тази трибуна по този начин да бъдат изказвани субективни оценки, в случая в случая за Комисията, която беше вчера, и за публичното обсъждане, какъв е процентът на положителните или отрицателните мнения. Защото аз останах до края на Комисията, колега от „Продължаваме Промяната“, нямаше нито едно мнение, което да не изтъкна изключително сериозни недостатъци в предложената законодателна промяна. Имаше хора от изказващите се, които казаха, че са съгласни с това, че трябва да бъде разделена Комисията и че е правилна насоката да се търсят някакви законодателни промени. предложено, беше точка по точка оборено от различните говорещи на този форум, ако така мога да го нарека, защото не мисля, че беше обществено обсъждане. В тази връзка, господин Председател, аз Ви предлагам да се възползвате от правото си на председател на Народното събрание и да оттеглите тази точка от дневния ред, защото по нея освен че няма обществено съгласие, предлага се законодателна рамка, която максимално ще изкриви целия законодателен процес оттук нататък. Бързането при приемането на една такава законодателна промяна ще ни доведе до подобни конституционни последици, каквито имахме с избора на председател на КЕВР. И аз не пожелавам на това Народно събрание подобна катастрофа при края на законодателната дейност, ако мога да нарека законодателна дейност всичко, което правихме през тези седем месеца. Нека да спрем дотук, да си дадем възможност да бъдат премислени тези промени. Може да се постигне обществен консенсус за това какви да бъдат промените в Закона за и може да направим нещо, което да е полезно на цялото общество. В противен случай е ясно, че рамката създава бухалка – никой не я иска и не е нужна никому. Така че ще Ви помоля да оттеглите тази точка от дневния ред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Кирова. В крайна сметка това е първо гласуване и като такова именно залата ще реши дали

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е към Вас. Една от най-важните теми, която днес вълнува българското общество, е свързана с дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и създалия се абсолютно сериозен проблем в страната в резултат на незаконосъобразното решение, което Вие от управляващото мнозинство на 9 февруари 2022 г. взехте, като противоконституционно избрахте председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. И сега, когато ние от опозицията Ви предлагаме решение, с което КЕВР да продължи да работи законосъобразно, като възстановим легитимно избрания председател Иван Иванов, Вие отказвате да включите в дневния ред на Народното събрание тази изключително важна тема, изключително важна точка. Българските граждани ги вълнува това как ще изкарат зимата, каква ще бъде цената на газа, цената на тока. Не ги интересуват други неща. Не казвам, че те са по-малко важни, но на фона на този проблем няма как да си затворим очите и да не включим в дневния ред тази точка. Надявам се Вие да сте прочели и да сте се запознали с решението на Конституционния съд, но се надявам да сте си извлекли и поуките от това, което пише вътре. Видели ли сте какво нарушихте, уважаеми господин Председател и колеги от управляващото мнозинство? Нарушили сте принципа на правовата държава,

с това, че не спазвате принципите на правовата държава и че политическият плурализъм и равнопоставеност не значат нищо за Вас. Призовавам Ви да подходите отговорно като председател на парламента и тази точка да бъде включена в днешния дневен ред. Ние сме тук, хората са ни изпратили не за да създаваме проблеми, а за да ги решаваме. Благодаря Ви. Още веднъж, господин Председателстващ, да опитам. Уважаеми колеги, обръщам се към Вас. Ясно е, че КЕВР в момента няма председател и е ясно, че ние няма как да оставим КЕВР, без да има председател. Колегите Хамид Хамид и Делян Добрев са предложили два проекта на решение, които, молим Ви, да влязат дневния ред. Значи, моля да влязат в дневния ред не за нещо друго, а за да можем да обсъдим въпроса. Защото нашите процедури са такива, че ако нямаме точка в дневния ред, ние не можем дори да коментираме темата за председател на КЕВР. Разбирате ли? Нямаме такава процедура, а това е най-важният в момента политически и организационен въпрос. Ако допуснете, колеги, тези точки в дневния ред и проведем, макар и кратък дебат, Вие ще разберете, че има прецедент – 1997 г. Конституционният съд обявява за противоконституционно назначаването на генералните директори на БНТ и БНР Стефан Димитров и Лиляна Попова, на 6 ноември 1997 г. Моля Ви, нека дебатираме, за да си припомним този казус, защото тогава Народното събрание е намерило много бързо и много просто решение, и то, между другото, за пръв път предложено от господин Любен Корнезов, подкрепено от Йордан Соколов – председател на Народното събрание, подкрепено от Екатерина Михайлова, подкрепено от Иво Атанасов. Дайте да ги вкараме тези точки, да проведем разговора и ще видите как нашите предшественици 1997 г. са намерили бързо и елегантно решение

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, предлага се Закон за противодействие на корупцията, но искам да Ви напомня, че преди малко в залата се прие да бъде гледана една точка, която е изготвеният вчера Доклад на Временната комисия за спиране на доставките от „Газпром“. За да може да имаме един аршин за меренето на корупцията, трябва да стане ясно как, по какъв начин – по корупционен начин, се управлява сектор „Природен газ“ в българската енергетика. Затова предлагам тази точка да е първа днес. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Несторов. Господин Иванов, заповядайте за процедура.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Председател, процедурата ми по начина на водене е към Вас. Аз съм изумен от предложената точка № 12, която е фиксирана в точка първа за четвъртък, господин Председател. Парламентарната група на БСП има, естествено, право да ми направи контрааргументи от трибуната, ако иска. Колеги, да подчертая защо е важно залата да гласува отпадането на тази точка. Въпреки че господин Председател, Вие в нарушение на Правилника ни предлагате точка, която,

се гласува седмица за седмица от пленарната зала, така че Ви моля да преосмислим това решение и да отпадне тази точка. Другото, господин Председател, с колегите поддържам становището, че Временната комисия, която обследва фактите и обстоятелствата по прекъсването на газоподаването от „Газпром“, трябва да бъде разгледано, защото иначе аз не съм оптимист, че след този петък това Народно събрание ще функционира. И по този начин, ако не бъде разгледан Докладът в тази седмична програма, той ще остане само за колегите, които са били в Комисията. А мисля, че това е важен въпрос за обществото и интересува доста голяма част от гражданите и от бизнеса. Мисля, че трябва да го разгледаме днес, за да станат ясни всички причини, довели до това прекъсване, спиране, подаване или каквото и да е било то, но трябва да го разберем от Доклада. Другото, господин Председател, е по точка № 5. Аз не можах да следя следя общественото обсъждане, което е било проведено вчера по Законопроекта за противодействие на корупцията, но можах да се запозная с едно живо излъчване и тогава думите на

Прегласуваме, колеги, предложението т. 5 да отпадне.

режим на гласуване. Гласували са 226 народни представители: за 102, против 121, въздържали се 3. С това предложението не е прието. Прегласуваме,

Сега подлагам на гласуване направеното предложение от господин Несторов, мисля, че и господин Иванов също го подкрепи, а именно:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В тази, седмичната, Програма отново я няма точката, най-важна за българското общество: цената на горивата. Миналата седмица ни обяснихте, че тази точка първо трябва да мине през Енергийна комисия. Обаче познайте какво? Миналата седмица Енергийна комисия нямаше – беше насрочена за сряда, след това се отмени, в четвъртък и петък имаше време, можеше и след удълженото заседание, но такава комисия не се проведе миналата седмица. Тоест в нас се затвърждава заключението, че

да ми кажете дали мнозинството в Народното събрание, управляващото мнозинство, не допуска тази точка да влезе в дневния ред, или Вие самият не я включвате? Материалният интерес от това е 10 млн. лв. на ден. Има достатъчно средства тази точка да не влиза в дневния ред и както виждате, колеги, две седмици темата с горивата не се разглежда в това Народно събрание. Благодаря. имате възможност да се свика и извънредно заседание на Комисията по енергетиката и Вие имате това право. Вие не сте го направили, така че аз следва и да Ви обвиня, че Вие обслужвате интереси за 10 млрд. лв.

Всеки има право на мнение, аз не познавам тези хора, нито обслужвам нечии интереси. Господин Йорданов, заповядайте за процедура. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Ние защо се събираме на председателски съвети при Вас? Явно е, за да се видим, защото, доколкото си спомням, а и там се води запис на тези съвети – има народен представител от „Има такъв народ“, който трябва да се закълне. Вие казахте, че ще го направите в началото на заседанието.

и не може да влезе да се закълне! Трябва ли да ви припомням, че има човек, който трябва да се закълне на мястото на Виктория Василева? И за какво бяхме на този Председателски съвет, след като Вие казахте, че ще го направите така. Не помните, забравяте или правите нещо друго? Господин Йорданов, благодаря Ви за тази процедура. Аз Ви казах, че клетвата ще бъде преди започване на точка от дневния ред, и напомням, че има още един народен представител от „Продължаваме Промяната“, който също чака отвън един час, за да се закълне. (Шум и реплики.) Досега не е имало гласуване,

Благодаря, господин Председател. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Вие бяхте длъжен да подложите на гласуване предложенията, така както народните представители са ги представили в процедура или по реда на постъпването им съгласно чл. 47, ал. 3. До този момент, господин Председател, не сте подложили на гласуване предложението на Хамид Хамид и Станислав Анастасов, Делян Добрев, Теменужка Петкова и Жечо Станков за решение за председателя на КЕВР. Моля Ви

Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Господин Аталай, Вие за процедура ли бяхте? Заповядайте, имате думата.

Уважаеми колеги! Господин Председател, ще Ви помоля да не ме прекъснете в рамките на две минути. Колеги, знам, че е много трудно да убедиш хора, които са убедени, че не са прави, и то не защото аз го казвам, а защото Конституционният съд Ви го каза. Само преди шест месеца от тази трибуна изплюхме си сливиците, за да Ви обясняваме, че не се прави по този начин смяна на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. И днес дневният ред на обществото, колеги, дали е 72-та закона на Българската това, което Вие се опъвате днес – да ни пращате да се занимаваме с Комисията по енергетика, за да решим един правен въпрос, решен със Закона за енергетиката и с решение на Конституционния съд. Господин Председател, аз очаквах от Вашата политическа формация днес да излезете с решение и да направите всичко възможно Иван Иванов да заеме мястото си като председател на Комисията, защото от вчера има един ферман, който би трябвало Комисията за енергийно и водно регулиране да приключи, а нямате председател. Защо се опъвате? Защо не вземете онова решение, което е правно, конституционно да направим първа точка разглеждане на решенията на „Движение за права и свободи“, на ГЕРБ. Ако имате, колеги, изменения и допълнения в тези решения, ги приемаме. Ако искате, колеги, ги припознайте като на „Продължаваме Промяната“. Благодаря Ви, господин Председател. Но ако не направите това, ще изпаднем в още една невъзможност – днес е третият ден, откакто Иван Иванов трябва да заеме мястото си като председател.

С Решението си Конституционният съд обявява за противоконституционно Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Следващото съобщение е следното: Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на с невоенен характер на самолети с екипажи съответно от състава на корейските Военновъздушни сили и от състава на Военновъздушните сили на Гърция. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценката на военните параметри на преминаването. С оглед отбраната на страната по въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на външните работи. Уведомленията са постъпили от 22 до 26 юли 2022 г., съответно с вх. № 47-203-09-75, 76 и 77, и са предоставени на Комисията по отбрана. Колеги, както и господин Йорданов каза, предстои двама народни представители да положат своята клетва като такива. С Решение № 1196-НС, София, 26 юли 2022 г. на

коалиция „Продължаваме Промяната“ за избран за народен представител. Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши:

с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Виктория Димитрова Василева като народен представител от Първи изборен район – Благоевград, издигната от листата на политическа партия „Има такъв народ“

Обявява за народен представител в 47-то Народно събрание от Първи изборен район – Благоевград, Анита Петрова Коцелова, ЕГН…, от листата на политическа партия „Има такъв народ“.“

и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Колеги, продължаваме с точка първа от дневния ред:

Благодаря, господин Председател. Дните на този парламент са преброени и ние от ВЪЗРАЖДАНЕ припомняме, че основната причина за неговия кратък живот е съвсем проста пълната зависимост на правителството от различни чужди фактори, които отдавна прокарват собствените си планове и стратегии през така наречения български политически елит. Съществуват държави, в които се намира политическа воля за отстояване на националния интерес като приоритет пред всякакви общностни ангажименти и това би трябвало да бъде основна цел на всяко управление. За съжаление, нашата родина не е сред тези държави. Конфликтът в Украйна формира стройно и последователно евро-атлантическо мнозинство и в последните месеци в Народното събрание минаха няколко знакови гласувания, чрез които съвсем ясно си пролича разликата между ВЪЗРАЖДАНЕ и всички останали парламентарно представени партии. Когато трябваше да се защити спуснатата от Брюксел или Вашингтон линия между управляващата четворна коалиция, от една страна, и ГЕРБ и ДПС, от друга, нямаше абсолютно никаква разлика, това беше достатъчно показателно, а от другата страна бяхме ние. Единствено ВЪЗРАЖДАНЕ беше против прибързаните санкции срещу Руската федерация, които очевидно не постигнаха никакви съществени резултати и дори се отразяват негативно на страните от Европейския съюз. Единствено ВЪЗРАЖДАНЕ постави въпроса за чуждите военни бази на наша територия, които в условията на конфликт, който по същество е между НАТО и Русия, с основание притесняват все по-голяма част от българите. Единствено ВЪЗРАЖДАНЕ беше против оказване на военна помощ за една от воюващите страни в конфликта. Призовахме за разум, отказвайки да вземем страна в сблъсък между два братски на нас народа. Реализирахме мащабна хуманитарна подкрепа в помощ на нашите сънародници в Украйна. Заявихме категорична позиция против изгонването на 70 руски дипломати и служители. Начинът, по който беше взето това безпрецедентно решение, е ярка илюстрация за управленската импровизация, наречена четворна коалиция. Предупреждавахме многократно за тежките последствия от спирането на газовите доставки, но правителството направи всичко възможно това да се случи. Днес е факт, че Европа съвсем официално започва сама да си налага ограничения за потреблението на газ и това, за съжаление, е само началото. За пореден път подчертаваме, че нямаме никакви, дори близки във финансово измерение, алтернативи на руския нефт, който представлява 70% от преработваната у нас суровина за горива. енергийната свързаност с Русия е резултат от решенията на поколения български политици от целия идеологически спектър през целия така наречен преход. Да се твърди, че България е подготвена за подобни шокови промени в енергийната сфера, не е нищо повече от престъпно внушение. Икономиката не се интересува от мантри, а одобрителните потупвания по рамото от западните партньори няма да решат нито един проблем на българските семейства или българския бизнес. Уважаеми сънародници, дойде време, в което изхабените и изпразнени от съдържание клишета за евро-атлантическите ценности вече не работят. Зимата е все по-близо, а атлантическият бряг е на хиляди километри. Историята не познава вечни съюзи и колкото по-скоро започнем да се съобразяваме с тези прости реалности, толкова по-скоро ще върнем у хората усещането, че наистина притежаваме отговорен политически елит. Благодаря Ви, госпожо Михайлова. Колеги, преминаваме към точка първа от седмичната Програма. Господин Митов, Вие ли ще ни запознаете с Доклада? Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, които сте в залата, пригответе се за дълго четене! „ДОКЛАД за дейността на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“ и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД бе създадена с Решение на Народното събрание на 11 май 2022 г. със срок на действие един месец. На 8 юни 2022 г. със свое решение Народното събрание удължи срока на действие на Временната комисия с още един месец. Създаването на Комисията бе с оглед изясняването на всички обстоятелства, отразяващи комуникацията между „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“ както и защитени ли са всички финансови и имуществени интереси на българското дружество, както и гарантирана ли е сигурността на доставките за Република България при най-добри ценови условия за ползвателите на природен газ в страната. Срокът на действие на Временната комисия бе удължен с оглед необходимостта от допълнително време за запознаване с големия обем от информация и проучването ѝ, както и наложителното изслушване на представителите на институции и компетентни органи. За периода от създаването си до настоящия момент Комисията проведе две заседания, на които бяха изслушани представители на „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавна агенция „Разузнаване“. На заседанията бяха представени всички налични данни и бе изискана допълнителна информация и становища от компетентните държавни органи и лица, имащи пряко участие към предмета на работа на Комисията. I. Фактическа обстановка С оглед изясняване на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“ и впоследствие проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД, Временната комисия подготви и изпрати писма до следните лица и институции: Министерския съвет на Република България. От Министерския съвет бе поискано да бъдат предоставени копия от кореспонденция с Европейската комисия, както и протоколи от разговори с Комисията и приети решения на Министерския съвет, както и доклади и анализи към тях във връзка с новата схема за разплащане с ООО „Газпром Експорт“ след 1 април 2022 г. С второ писмо бе поискана и информация от проведеното на 13 април 2022 г. оперативно съвещание на стенограмите или протоколите, приети на заседанието, както и поименното гласуване по всяка от точките, включени в дневния ред, и становищата, изразени от отделните министри. Второ, Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД. От министъра на енергетиката и от изпълнителния директор на БЕХ ЕАД бе поискан доклад на работната група, назначена със Заповед на министъра от 9 май 2022 г., с констатациите и изводите от проверката на дейността на „Булгаргаз“ ЕАД за април и май 2022 г., включително за ценообразуването вследствие на преустановените доставки от ООО „Газпром Експорт“. Трето, от Комисията за енергийно и водно регулиране бяха поискани копия от заявленията на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ от КЕВР за февруари 2022-а, март 2022-а, април 2022-а и май 2022 г. първоначални и коригиращи в поверителния им вариант, с всички приложения, както и докладите на работните групи на КЕВР по заявленията на „Булгаргаз“ ЕАД за тези месеци. С последващо писмо бе поискано и копие от заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ от КЕВР за юни 2022 г. първоначално и коригиращо в поверителния му вариант, с всички приложения, както и докладите на работните групи на КЕВР по заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД за този месец. Националната агенция за приходите. От Агенцията бе поискана информация относно просрочени задължения на „Булгаргаз“ ЕАД към представляваната институция към 31 май 2022 г., какъв е размерът на задълженията и на начислената лихва по тях. Пето, от „Булгаргаз“ ЕАД бе поискана следната информация: Заявленията на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ от КЕВР за следните месеци: февруари, март, април и май 2022 г. първоначални и коригиращи в поверителния им вариант, както и информация за начина на изчисление на прогнозната цена за юли 2022 г. Предоставената информация трябваше да съдържа: - заявките на клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ за февруари, март, април и май 2022 г.; - количествата природен газ за добив от ПГХ „Чирен“, включени в ценообразуването за март, април и май 2022 г., както и информация за изпълнение на заявените за добив количества за тези месеци. Поискана бе програма на „Булгаргаз“ ЕАД за нагнетяване, съхранение и добив на природен газ в ПГХ „Чирен“ за 2022 – 2023 г., одобрена от „Булгартрансгаз“ ЕАД по месеци съгласно Плана за действие при извънредни ситуации, одобрен от министъра на енергетиката. Поискано бе и заявлението за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за месец април 2022 г., изчислена с включени в микса количества за доставка от ООО „Газпром Експорт“, входирано в КЕВР на 8 април 2022 г. г. Да бъдат предоставени всички договори за доставка от алтернативни доставчици, сключени от „Булгаргаз“ ЕАД в периода 27 април 2022 г. – 30 април 2022 г., както и през месец май 2022 информация относно начина, по който са избрани съответните доставчици, цялата кореспонденция със запитвания към всички лицензирани търговци на природен газ, получените оферти от търговците, както и относно това къде са сключени договорите –борса и сегмент; да се представят решенията на съответния Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД, „Български енергиен холдинг“ ЕАД, както и съответните решения на Министерството на енергетиката и Министерския съвет; кореспонденцията с ООО „Газпром Експорт“ – писма от и до ООО „Газпром Експорт“, протоколите от водени разговори и преговори от 1 април 2022 г. до днешна дата във връзка с преустановяването на доставките вследствие на отказа за плащане по предложения от руски доставчик механизъм; извършвано ли е плащане след 1 април 2022 г. или опит за такова от българска страна по дългосрочния договор с ООО „Газпром Експорт“. Поискан беше и анализ и обосновка на взетото решение от „Булгаргаз“ ЕАД да не се заплащат доставките по предложения механизъм от руския доставчик и да се предостави анализ за всички рискове и последици за „Булгаргаз“ и неговите клиенти, „Български енергиен холдинг“ ЕАД и за българската икономика във връзка с взетото решение за неплащане. Също така беше поискан и анализ на рисковете и последиците за „Булгаргаз“ ЕАД, „Български енергиен холдинг“ ЕАД и държавата относно евентуалното неизпълнение от „Булгаргаз“ ЕАД на договора с ООО „Газпром Експорт“ – take or pay и други неустойки, както и на рисковете и последиците, което това евентуално неизпълнение ще има върху изпълнението на договорите с другите доставчици, включително дългосрочния договор с азерската компания и упражняването на лицензиите за обществена доставка и за търговия с природен газ. Също така беше поискан и списък на количествата, закупени по Програмата за освобождаване на природен газ за 2022 г., по месеци, включително всички сключени договори по тази програма. Поискана беше информация относно всички резервирани и платени от „Булгаргаз“ ЕАД капацитети за достъп и пренос до 31 декември 2022 г. по месеци, включително резервираните капацитети на терминалите за втечнен природен газ в Гърция и Турция.

Бяха поискани дългосрочните договори, сключени между „Булгаргаз“ ЕАД с ООО „Газпром Експорт“ и със СОКАР, както и анексите към тях. Същите не бяха предоставени и бяха поискани с последващо писмо. От „Булгаргаз“ ЕАД беше поискана и информация относно публикация на електронното издание на вестник „Труд“ от 3 юни 2022 г., в която се излага информация относно решението за спиране на доставките на природен газ от ООО „Газпром Експорт“ за Република България. С писмото са поискани копия от цитираните в публикацията писма и доклади. С друго писмо от дружеството бяха поискани и копия от договори, сключени между „Булгаргаз“ ЕАД и „Боташ“ С. А. – Турция, или друг посредник за договорени или пренесени количества природен газ с входна точка от Република Турция за месеците април – август 2022 г., както и информация относно договорени или пренесени количества природен газ през входна точка Странджа 1 за месеците май – август 2022 г. и договорите за същите количества. от „Булгартрансгаз“ ЕАД беше поискана следната информация: одобреният план за нагнетяване, съхранение и добив в ПГХ „Чирен“ по месеци и ползватели за 2022 г. подробна информация относно заявените за добив и нагнетяване количества природен газ, както и за съхранените количества природен газ в газохранилището в Чирен от „Булгаргаз“ ЕАД, за периода 1 януари 2022 г. – 31 март 2023 г., по месеци. Беше поискана информация за всички останали ползватели на ПГХ „Чирен“ и за заявените от тях количествата за нагнетяване, съхранение и добив за периода 1 януари 2022 г. – 31 март 2023 г. по месеци, информация за физическите и търговските потоци на вход и изход на българската газопреносна мрежа на изходна точка Кулата – Сидирокастро по дни за периода 27 април 2022 г. – 18 май 2022 г.

информация относно собствеността, управителите и упълномощените представители на дружествата, от които „Булгаргаз“ ЕАД купува природен газ след спиране на доставките от страна на ООО „Газпром Експорт“; Експорт“; - информация дали агенциите разполагат с данни и анализ относно нивото на корупционен риск, както и относно оказван корупционен натиск при избора на алтернативните доставчици на природен газ, след спиране на доставките от страна на ООО „Газпром Експорт“. II. Констатации по предоставената във Временната комисия информация. Предоставена информация относно заявленията за утвърждаване на цени на природния газ. От предоставените данни от ценовите заявления на „Булгаргаз“ ЕАД е видно, че за месеците април и май дружеството е добило от газохранилището в Чирен приблизително 120 млн. куб. м, или малко над 50% от квотата на „Булгаргаз“.

Не е аргументирано поради каква причина е добивано количество от Чирен, отчитайки извънредната ситуация и потенциалния риск от спиране на доставките от Русия в резултат на войната в Украйна. В обосновката към съответното заявление за утвърждаване на цена е реферирана заповед на министъра на енергетиката, съгласно която се издава нареждане на „Булгаргаз“ да добие в периода от 1 април до 30 април 2022 г. включително количества в размер до 717 717 400 мегаватчаса в зависимост от техническите възможности на ПГХ „Чирен“ и капацитета за добив в периода, разпределен на „Булгаргаз“ ЕАД.

Изразена в проценти, доставната цена на „Булгаргаз“ за месец май 2022 г., би била с 15,33% по-ниска от предложената цена в заявлението на „Булгаргаз“ от 13 май 2022 г. Тази цена е 162,17 лв. за мегаватчас. В тази цена са калкулирани цените на всички доставки от посредници – над 100 евро за мегаватчас. Разликата в цената на посредниците, които продават на „Булгаргаз“ отново руски газ, е повече от 20%. В окончателното заявление на „Булгаргаз“ за месец май отново е включен добив на 546 000 мегаватчаса от газохранилището в Чирен. В същото време е планирано нагнетяване на количества природен газ в Чирен. Тези количества се купуват от посредници и струват с 15 млн. евро по-скъпо, отколкото, ако бяха закупени директно от „Газпром“. Добитият природен газ от газохранилището в Чирен е заместен с такъв на двойно по-висока цена. По време на изслушването изпълнителният директор на „Булгаргаз“ заяви, че включването на добив от ПГХ „Чирен“ в цената за месец май, е направено с цел намаление на регулираната цена. В резултат на тези действия зимата, вместо да се добива евтин газ, останал в Чирен от 2021 г., ще се добива двойно по-скъп, което ще се отрази на топлофикационните дружества и икономическите субекти, потребяващи природен газ. С описания по-горе подход ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД е заложило ценови риск за предстоящата зима. Относно предоставена информация по договорите за доставка от алтернативни доставчици. „Булгаргаз“ е разполагало с необходимото време, за да организира и проведе прозрачни процедури по закупуване на необходимите количества газ за последните дни на април, май и следващите месеци през тази година, включително като използва анонимния сегмент на газовите борси в страната. „Булгаргаз“ има лицензия за търговия с природен газ и е ползвател на газопреносната мрежа на гръцкия оператор DESFA, което му дава възможност самостоятелно да договори доставки на ВПГ директно с производители от САЩ, Алжир, Катар и други – без участието на посредници, и самостоятелно да резервира слотове за разтоварване и регазификация на терминала за втечнен природен газ Ревитуса в Гърция. Вместо това „Булгаргаз“ пристъпва към избор на избрани търговци – посредници, по непрозрачен начин, при неясни правила и критерии, като само до ограничен кръг търговци на природен газ са изпратени поканите. Констатира се значително оскъпяване на газа, което съществено увеличава тежестта на цените на природния газ за крайните клиенти в периода след спирането на доставките от „Газпром“, особено през май. На българския газов пазар има над 40 лицензирани търговци. „Булгаргаз“ е изпратило запитване за периода 27 април 2022 г. – 30 април 2022 г. само до 10 търговци на газ. Не е ясно по какъв начин е направен подборът на тези 10 участника и защо не са изпратени запитвания до всички лицензирани търговци. За периода 1 май 2022 г. – 31 май 2022 г. са изпратени запитвания само до 12 търговци на природен газ. Отново не става ясно каква е причината да не бъдат изпратени искания за предоставяне на оферти на всички лицензирани търговци, както и как е направен подборът на точно тези 12 търговци. От предоставената информация става ясно, че няма ясни и еднакви критерии за доставка. Дори и на тези подбрани търговци е искана оферта за доставка за различни количества и на различни входни точки. На един от търговските участници е искана оферта за доставка на газ за месец май на виртуална търговска точка в Гърция за 30 000 мегаватчаса на ден, а в същото време на същия търговски участник е искана оферта за доставка на газ за месец май на виртуална търговска точка в България за 5000 мегаватчаса на ден. От гореописаните факти може да се направи обосновано предположение за съществуването на предварителна уговорка за тези количества, за точката на доставка и за цената. Констатирани са множество нарушения и при класирането и избора на компаниите, с които да бъдат подписани договори за доставка. Примери: Офертата на фирма DEPA за доставки през месец май 2022 г. е получена след изтичане на срока, поставен от „Булгаргаз“ ЕАД –11,00 ч.

което включва както прекъсване на доставките от „Газпром“ към Гърция, така и неналичие на свободен капацитет за пренос поради пренатоварване на потока от Гърция към България, но въпреки това офертата е класирана на първо място и е подписан договор с DEPA, а същевременно получената в поставения срок оферта на „Елпедисон“ е дисквалифицирана поради наличие на едно-единствено условие за конкретен форсмажор – прекъсване на доставките от Русия към Гърция, въпреки че дружеството предлага с 2 евро по-ниска цена от класираното на трето място

Класираното на второ място „MET България“ пък има различен поставен от „Булгаргаз“ ЕАД краен срок за предоставяне на оферта – 13,00 ч. на 29 и дружеството е поканено за участие за доставки за месец май 2022 г. чак на 28 април 2022 г., след като са получени офертите от останалите поканени фирми. Поканено е да предложи до 5000 мегаватчаса на ден, но се подписва договор за 30 000 мегаватчаса на ден за доставка през месец май 2022 г. А офертата на МЕТ за 30 000 мегаватчаса на ден е получена според предоставените от „Булгаргаз“ имейли на 27 април 2022 г. в 11,57 ч., което не само буди недоумение, но най-малкото означава, че без да са били поканени, към същия момент са разполагали с информация за конкретните нужди на „Булгаргаз“ и навярно е съществувала уговорка за доставката на най-голямото предоставено количество природен газ от посредник при така проведените процедури за избор. Подписан е договор с фирма „Акспо“ при цена 109 евро за мегаватчас, при некласирана оферта на „Елпедисон“ 101,69 евро за мегаватчас, също и на „Енергико“ ЕООД, предлагащо по-голямо количество и по-ниска цена – 104,44 евро за мегаватчас, и при некласирана оферта от фирма „Мотор Ойл“ на цена 106,185 евро за мегаватчас. Фирма DXT е дисквалифицирана, въпреки че е подала обвързваща оферта, поради наличието на условие за форсмажор в офертата, докато DEPA е класирана на първо място въпреки наличие на много по-мащабно условие за доставка, включващо и това на DXT. Подписан е договор с фирма „ОМВ Петром“ също на пo-висока цена – 105,69 евро за мегаватчас, от предложените от „Елпедисон“ и „Енергико“ ЕООД цени. Цената на „ОМВ Петром“ е по-висока и от предложената от DXT за същия период. Следва да се отбележи, че в офертите на някои от търговците е включено условие за прекъсваемост на доставката по технически причини на DESFA. Видно е, че търговците на природен газ са отчели риск за прекъсване на газовия поток от Гърция към България. „Булгаргаз“ обаче настоява газът да бъде доставян в Гърция, без да се отчитат тези рискове и последиците от потенциално спиране на газовия поток към България.

Не е ясно защо „Булгаргаз“ не дава информация и за 2019 г. и 2020 г., както и за месеците юни и юли на 2022 г., за да се формира обективна оценка на пазара на природен газ, както и на алтернативните доставки, реализирани от „Булгаргаз“ след май 2022 г. „Булгаргаз“ не е предоставило всички искани договори, сключени между дружеството и други доставчици за доставка на природен газ от 1 април 2022 г. до 31 декември 2022 г. по месеци. „Булгаргаз“ посочва, че не е предоставило Ддоговора, сключен през май 2022 г. с доставчик на втечнен природен газ, по причина клауза за конфиденциалност, включена в Договора. Цитираната клауза не дава основание за отказ на „Булгаргаз“ да предостави Договора на Временната комисия. Дори и при наличието на забраняваща договорна клауза, на основание чл. 80 от Конституцията на Република България и чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание „Булгаргаз“ е задължено да предостави Договора на Комисията, както дружеството е направило и с други договори, предоставени на Комисията с придружителни писма. Относно предоставена информация за обосновката на взетото решение от „Булгаргаз“ ЕАД да не се заплащат доставките по предложения механизъм от руския доставчик. По постъпилата от Министерския съвет информация Министерският съвет е приел решение на оперативно съвещание на 13 април 2022 г., с което задължава „Булгаргаз“ да не предприема действия по изпълнение на предложението на ООО „Газпром Експорт“ за едностранно изменение на условията при заплащане на доставката на природен газ. По информация от Министерския съвет от проведеното оперативно съвещание няма стенограма или протокол, тъй като не съществува нормативно изискване за това. В отговор до Временната комисия премиерът в оставка господин Кирил Петков казва, че на основание чл. 21, aл. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация оперативната дейност на Министерския съвет се осъществява чрез оперативни съвещания по текущи въпроси от дейността на правителството. Не става ясно кои членове на Министерския съвет са присъствали на това оперативно съвещание, какво становище са изказали, дали въобще са изказали мнение и как са гласували по предложеното решение и имало ли е гласуване. Министърът на енергетиката е входирал в Министерския съвет на същото оперативно съвещание Доклад, съдържащ следните пет точки: 1. „Булгаргаз“ ЕАД да не предприема действия по изпълнение на предложението на ООО „Газпром Експорт“ за едностранно изменение на условията за заплащане на доставката на природен газ по Договор

С цел да бъдат избегнати потенциални рискове, свързани със сигурността и непрекъснатостта на доставките на природен газ за страната, „Булгаргаз“ ЕАД да изготви мотивирано писмено искане до ООО „Газпром Експорт“ за предоставяне на допълнителни разяснения по направеното предложение и обсъждането им; им; 3. Възлага на министъра на енергетиката да информира Министерския съвет при получаване на допълнителни разяснения по т. 2; 4. „Булгаргаз“ ЕАД да продължи да извършва плащанията за доставяния природен газ съгласно договорените условия; 5. Контрол по изпълнение на настоящото решение се осъществява от министъра на енергетиката и от „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Впоследствие със свое писмо, изх. № Е-91-00-17 от 15 април 2022 г., заместник-министърът на енергетиката мотивира с одобрено решение от същото оперативно съвещание на Министерския съвет от 13 април 2022 г., указанията си към изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД да не предприема действия по изпълнение на предложението на „Газпром Експорт“ за нов механизъм за заплащане. От предоставената от „Булгаргаз“ информация относно решението да не се заплащат доставките по предложения от ООО „Газпром Експорт“ механизъм съгласно Указа на президента на Руската „Булгаргаз“ се позовава само на 3 от писмата на ООО „Газпром Експорт“; - Останалата кореспонденция не се разглежда в отговора на „Булгаргаз“, няма данни тази информация да е предоставена на вниманието на БЕХ, Министерството на енергетиката, Министерския съвет и другите отговорни институции, ангажирани с даването на одобрение или вземане на решение; - „Булгаргаз“ описва предполагаемите рискове от оскъпяване и прекъсване на доставките при плащане по новия механизъм. Твърди се също така, че ще настъпят евентуални негативни последици от нарушаване на санкциите на Европейската комисия, наложени на Руската федерация. Липсва обаче информация относно водена комуникация с Европейската комисия по тази тема, а именно представлява ли заплащането по новия механизъм в рубли на доставения природен газ нарушение на санкциите; - Липсва анализ на рисковете и последиците от спиране на доставките за „Булгаргаз“ и БЕХ в резултат на отказ да се плаща по новия механизъм. Липсва и оценка за вероятния изход при отнасяне на спора с руската страна за разрешаване от арбитража; - Липсва стратегия за водене на разговорите с ООО „Газпром Експорт“ както в случай на отхвърляне, така и в случай на приемане на новия механизъм на плащане. Това налага да се вземат под внимание основните аргументи и твърдения на двете страни в хронологията на разменената кореспонденция: - С писмото от 1 април „Газпром Експорт“ подробно информира „Булгаргаз“ за Указа на президента на Руската федерация и новия механизъм за плащане на газовите доставки за България, за необходимостта и сроковете за откриване на сметки в „Газпромбанк“ за плащане на доставките по договора, както и за последиците при неизпълнение на дадените указания. Към писмото е приложена Инструкция на „Газпромбанк“ за откриване и опериране със специалните сметки – в долари и в рубли. От т. II от Инструкцията става ясно, че срокът, в който банката следва да превалутира, тоест да продаде чуждата валута и да закупи рубли да завери сметката на ООО „Газпром Експорт“ в рубли, е два работни дни считано от деня, следващ деня на постъпване на средствата по валутната сметка на купувача. Съгласно т. III от Инструкцията за откриването и обслужването на специалните сметки, както и за извършената от банката продажба на валута, от банката продажба на валута, купувачът не дължи и не заплаща комисионно възнаграждение. „Булгаргаз“ ЕАД извършва плащане в долари на 28 март 2022 г., с вальор 29 март 2022 г., като това плащане не е прието от „Газпром Експорт“ и е върнато на 8 април 2022 г. С писмо от 8 април 2022 г. ООО „Газпром Експорт“ напомня на „Булгаргаз“, че плащането на доставките считано от 1 април 2022 г. се извършва само в рубли съгласно процедурата, описана в писмото от 1 април 2022 г. Плащане по старите банкови сметки на ООО „Газпром Експорт“ е нарушение на Указа и се счита за неизпълнение на задължението на „Булгаргаз“ за плащане по Договора. Срокът за извършване на сетълмента от банката е два работни дни, без да се брои денят на постъпване на средствата по валутната сметка на купувача, както и че откриването на специалните сметки отнема два което „Булгаргаз“ следва да вземе предвид, за да спази крайния срок за отговор дали приема новия механизъм, а именно18 април 2022 г. Едва на 15 април 2022 г., петък, само един работен ден преди изтичане на срока за отговор, „Булгаргаз“ писмено информира руската страна, че ключови аспекти на новия механизъм не са взети предвид и са неприложими. „Булгаргаз“ ще бъде в неизпълнение или забава към ООО „Газпром Експорт“ в случай на неизпълнение или забава от страна на „Газпромбанк“ при превалутиране и заверяване на рублевите сметки; съществува риск от ограничаване риск от ограничаване на наличността на рубли за търгуване на Московската борса; има риск от спиране на доставките за България от руските данъчни служби при неизпълнение или забава при превалутиране и заверяване на рублевите сметки от страна на банката; „Булгаргаз“ ще трябва да заплати доставките на природен газ преди датата, посочена във фактурите, за да спази крайния срок. „Булгаргаз“ поставя и въпроси за допълнително обсъждане, включително да бъде освободено от отговорност и да не дължи компенсиране на ООО „Газпром Експорт“ за вреди и при забава в резултат на превалутирането; С писмо от 22 април 2022 г. ООО „Газпром Експорт“ информира „Булгаргаз“, че Указът на президента на Руската федерация е задължителен за руския доставчик и доставките на руски газ се преустановяват, в случай че в срока за плащане не е извършено плащане съгласно новия механизъм. „Газпром Експорт“ не приема аргумента на българската страна, че механизмът не е отработен и използването му би било преждевременно, тъй като други контрагенти на ООО „Газпром Експорт“ от различни европейски страни го прилагат безпроблемно и без забавяния. „Газпром Експорт“ изрично подчертава, че в случай на стриктно спазване на механизма на плащане „Булгаргаз“ няма да носи отговорност и да търпи санкции и вреди. В случай на неизпълнение или забава от страна на банката „Булгаргаз“ следва да претендира правата си по сключения договор с „Газпромбанк“. С писмо от 26 април 2022 г. ООО „Газпром Експорт“ информира, че към 26 април 2022 г, „Булгаргаз“ не е заплатило по реда на Указа последните 20% от проформа фактурата за доставките за април 2022 г., както и цената на фактическите доставки за април 2022 г. Предвид неизпълнението на договорното задължение и в съответствие с Указа на президента на Руската федерация, считано от 7,00 ч. източноевропейско време ООО „Газпром Експорт“ преустановява доставките за „Булгаргаз“ до пълно изпълнение на задължението за плащане на доставките по Договора по реда, определен с Указа. С писмо от 27 април 2022 г., след като доставките на руски газ вече са преустановени, „Булгаргаз“ информира ООО „Газпром Експорт“, че не приема новия механизъм на плащане, тъй като не е уреден в Договора за доставка, счита, че няма задължение да плаща в рубли по сметка, различна от посочената в Договора, и има право да извършва плащането в долари както досега. счита, че спирането на доставките на природен газ предвид извършеното на 26 април 2022 г. от „Булгаргаз“ плащане по сметката от Договора поставя ООО „Газпром Експорт“ в неизпълнение на Договора за доставка. „Булгаргаз“ изисква ООО „Газпром Експорт“ да предложи обезщетение на българската страна в случай на допълнителни разходи, преки и косвени, в резултат от прилагането на новия механизъм на плащане, както и да бъде освободено от отговорност при неплащане в рубли в указания срок, в резултат на неизпълнение от страна на банката на нейните задължения. „Булгаргаз“ изисква ООО „Газпром Експорт“ да предложи обезщетяване или отстъпки, в случай че Европейската комисия наложи санкции на „Булгаргаз“ за извършено плащане по новия механизъм.

постъпило е по сметките на руския доставчик след 1 април 2022 г., тоест в нарушение на реда, определен с Указа, и е налице неизпълнение на задължението на „Булгаргаз“ за плащане на доставките. Предвид това „Газпром Експорт“ е върнало сумите на „Булгаргаз“. На основание т. 14.3 от Договора ООО „Газпром Експорт“ информира „Булгаргаз“ ЕАД, че е в невъзможност да изпълни задължението си за доставка по Договора поради наличието на форсмажорни обстоятелства. Руската страна предоставя сертификат за форсмажор, издаден от Търговско промишлената палата на Руската федерация, потвърждаващ възникването и продължителността на форсмажорните обстоятелства по Договора. „Газпром Експорт“ потвърждава своята готовност да изпълни в пълен обем задълженията си за доставка, в случай че получи плащане от „Булгаргаз“ по новия механизъм. Указът се явява задължителен за изпълнение от ООО „Газпром Експорт“, тъй като е част от вътрешното законодателство на Руската федерация и е приложим към правоотношенията на страните по Договора. „Газпром Експорт“ изразява позиция, че новата схема на плащане не нарушава мерките, наложени от Европейската комисия, като сочи разяснение на Европейската комисия от 21 април 2022 г. Предложената схема на плащане не носи рискове и не би довела до отговорност на „Булгаргаз“ при стриктното й спазване. Банката не удържа никакви такси и комисиони за откриване и обслужване на специалните сметки и за превалутирането. Становището на ООО „Газпром Експорт“ е, че измененията на правоотношенията по Договора в резултат на Указа са несъществени и не нарушават търговския баланс на интересите на страните. С три писма от 5 май 2022 г. ООО „Газпром Експорт“ отново дава разяснения на „Булгаргаз“ за предложения механизъм на плащане. Руската страна потвърждава, че при добросъвестно изпълнение на задълженията на купувача за плащане, в случай че банката не изпълни стриктно задълженията си за продажба на валута и заверяване на специалните сметки на страните по Договора, не настъпват последиците от спиране на доставките, включително това не води до вземане на решение от данъчните органи на Руската Преминаваме към Становището на правните консултанти на БЕХ ЕАД. На 8 април 2022 г. БЕХ е изискал в срок до 12 април 2022 г. White and Case LLP да дадат становище, като се разгледат вариантите „Булгаргаз“ да приеме или да отхвърли предложения нов механизъм за плащане, както и възможността „Булгаргаз“ да предложи изменение на изпратеното от „Газпром Експорт“ на 1 април 2022 г. писмо. Не става ясно защо правното становище е изискано едва на 8 април, а не непосредствено след постъпилото на 1 април 2022 г. писмо от „Газпром Експорт“. Консултантите предоставят първоначалните си бележки, както следва: - „Булгаргаз“ следва да изиска от „Газпром Експорт“ допълнителна информация, за да разбере и оцени предложения нов механизъм на плащане и рисковете от прилагането му. Указът на президента на Руската федерация е част от вътрешното законодателство на Русия и се явява задължителен за „Газпром Експорт“. При неизпълнение на новите условия за плащане Указът предвижда забрана за следващи доставки. С писмото от 1 април 2022 г. „Газпром Експорт“ прави предложение за промяна на договорните условия, като „Булгаргаз“ има договорно право да приеме или да откаже предложената промяна. В случай че предложението на „Газпром Експорт“ не води до допълнителни разходи и рискове за „Булгаргаз“, то отказът би поставил „Булгаргаз“ в неизпълнение на договорните му задължения. В този случай „Газпром Експорт“ може да се позове на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. Член 54 от Конвенцията регламентира задължение на купувача да плати цената, което включва предприемането на такива мерки и съобразяването с такива формалности, необходими според Договора или законите и наредбите, за да стане възможно извършване на плащането. Също така чл. 64 от Конвенцията дава право на продавача да обяви договора за развален: а) ако пропускът на купувача да изпълни което и да е от своите задължения по Договора или по Конвенцията представлява съществено нарушение на договора; или б) ако купувачът не изпълни своето задължение да плати цената или да приеме доставката на стоката в допълнителния срок, определен от продавача, или заяви, че няма да направи това в така определения срок. От друга страна, съгласно § 15 от правния анализ предложението на „Газпром Експорт“ не представлява безрисков механизъм и съответно е малко вероятно чл. 54 от Конвенцията да бъде приложен, тоест вероятността да се счете, че „Булгаргаз“ е в неизпълнение на Договора също е ниска. Също така чл. 64 от Конвенцията дава право на продавача да развали договора, а не да преустанови доставките на природен газ едностранно. Поради тази причина в § 17 от правния анализ е посочено, че „възможностите за успех на подобни хипотези (по чл. 54 и 64 от Конвенцията), тъй като в Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки е посочено, че продавачът няма право да изисква плащане във валутата,

При отказ на „Булгаргаз“ да плати съгласно новия механизъм „Газпром Експорт“ би имало добри аргументи, че Указът е форсмажорно обстоятелство по смисъла на Договора за доставка. Руската страна би засилила позицията си, като предостави удостоверение за форсмажор, издадено съгласно клаузите на Договора. Договорът за доставка задължава страните при наличие на форсмажорно обстоятелство да преговарят и да положат всички усилия за постигане на взаимноприемливо решение. „Булгаргаз“ трябва да участва в този процес добросъвестно и активно, за да не изпадне в неизпълнение, с произтичащите от това негативни последици. Според § 23 от правния анализ „Булгаргаз“ би имало възможност да оспори приложимостта на клаузата за „форсмажор“ в конкретния случай, тъй като Указът на президента на Руската федерация не се отнася до изпълнението на Договора. Риск ООО „Газпром Експорт“ да упражни правото си за изменение или прекратяване на Договора за доставка по съдебен ред. Макар да липсва клауза в Договора за доставка за сезиране на компетентния съд за подобна промяна/прекратяване, швейцарското право дава тази възможност на засегнатата страна. В § 34 от правния анализ обаче се посочва, че за да се стигне до подобна негативна хипотеза, съгласно швейцарското право на страните първо трябва да бъде разпоредено от съдия да пристъпят към задължителни преговори за постигане на взимноизгодни условия, а едва след това да бъде прекратен или изменен по съдебен ред договорът. Също така в § 35 от правния анализ е посочено, че в такава хипотеза „Булгаргаз“ би имало добри аргументи, че Указът не променя съществено равнопоставеността на страните по Договора и не въвежда извънредни задължения за „Газпром Експорт“,

Риск ООО „Газпром Експорт“ да бъде освободено от договорното си задължение за доставка на природен газ на основание настъпила обективна невъзможност за изпълнение. Това право е уредено в швейцарския Кодекс на задълженията. „Газпром Експорт“ има добри аргументи в този смисъл и е възможно съдът да приеме, че Указът на президента на Руската федерация покрива хипотезата на настъпила след сключване на Договора обективна невъзможност за изпълнението му от „Газпром Експорт“. В този случай „Газпром Експорт“ ще бъде освободено от задължението да доставя природен газ, а „Булгаргаз“ няма да има право да претендира вреди от неизпълнението. Потенциален риск от налагане на санкции от Европейската комисия. Консултантите отбелязват, че не им е известно да са налагани санкции при плащане в рубли, както и че за налагането им е необходимо явно гласуване на 27 страни членки. Темата се нуждае от допълнително изследване – казват към онзи момент консултантите. Консултантите предлагат допълнително изясняване на предложения механизъм на плащане, като „Булгаргаз“ демонстрира, че разглежда ефективно предложението, с което да минимизира възможните рискове от нарушаване на задължението си за добросъвестно упражняване на правата и задълженията си по Договора. В случай че предложението на „Газпром Експорт“ е свързано с рискове и допълнителни разходи, „Булгаргаз“ би имало основателни търговски аргументи да го отхвърли. Все пак трябва да се прецени рискът „Газпром Експорт“ да преустанови доставките, като се позове на форсмажор или на обективна невъзможност за изпълнение на Договора. В случай че предложението на „Газпром Експорт“ не носи рискове и допълнителни разходи, отказът на „Булгаргаз“ да плаща по новия механизъм ще добави нови рискове за купувача при спор между страните. И в тази ситуация съществува риск „Газпром Експорт“ да преустанови доставките, като се позове на форсмажор или на обективна невъзможност за изпълнение на Договора. - Консултантите Консултантите посочват и рискове за „Булгаргаз“ при приемане на предложението на „Газпром Експорт“, свързани със забава или дори неизплащане на дължимите суми в рубли, тъй като превалутирането от долари в рубли и изплащането на дължимата сума към „Газпром Експорт“ от рублевата сметка на купувача се извършва изцяло под контрола на „Газпромбанк“, която е трета страна за Договора, а „Булгаргаз“ не би разполагало с механизъм за никаква защита от отговорност, ако се съгласи с предложението. - Консултантите посочват, че предложеният механизъм просто предполага, че на Московската борса ще има достатъчно рубли за закупуване, като това обстоятелство не е сигурно и отново стои извън контрола на „Булгаргаз“, като това може да доведе до забава на българското дружество и отговорност за неизпълнение на задължения, както и до възможност за спиране на доставките на природен газ от страна на „Газпром Експорт“. Консултантите не са били запознати с последващата кореспонденция между страните и не е изискано от тях актуализирано становище, което, отчитайки приложимото към Договора чуждо материално право, поставя под сериозен риск интересите на българската страна. „Булгаргаз“ не коментира бележките, основните изводи и рискове, очертани в становището на правните консултанти, White and Case LLP, относно вариантите „Булгаргаз“ да приеме или да отхвърли предложения нов механизъм за плащане.

Относно запитване за евентуални рискове и последици от неустойки и клаузата take or pay. „Булгаргаз“ ЕАД не е предоставило изискания анализ на рисковете и последиците за „Булгаргаз“ ЕАД, „Български енергиен холдинг“ ЕАД и държавата относно евентуалното неизпълнение от „Булгаргаз“ на Договора с „Газпром Експорт“ or pay и други неустойки, както и на рисковете и последиците, като това евентуално неизпълнение ще има отражение върху изпълнението на договорите с другите доставчици, включително дългосрочния договор с азерската компания и упражняването на лицензиите за обществена доставка и за търговия с природен газ. е изследван рискът при отнасяне на спора между страните за разрешаване от Арбитражен съд в Париж съгласно приложимото към Договора чуждо материално право, а именно швейцарското. Отнасянето на спора (относно неустойки, отговорност по клаузата take or pay и други) за разрешаване от Арбитражен съд е нежелателно с оглед огромните арбитражни такси и адвокатски хонорари, които следва да се заплатят авансово, продължителността на арбитражния спор, както и рисковете от изхода на арбитражната процедура. Относно количествата природен газ, закупени по Програмата за освобождаване на природен газ. От предоставената информация относно закупените количества на търговете на Газов хъб „Балкан“ по Програмата за освобождаване става ясно следното: Едно определено дружество, което присъства интензивно на газовия пазар през последната календарна година, има закупен природен газ за 2022 г. в размер на 2 219 700 мегаватчаса. За месец май 2022 г. същото дружество е закупило от „Булгаргаз“ определено количество природен газ на цена 161,98 лв. за мегаватчас (цената е публикувана на интернет страницата на „Булгаргаз“ същия момент „Булгаргаз“ ЕАД е закупило от това дружество за 31 дена на месец май значително количество природен газ на значително по-висока цена. От горепосочените факти става ясно, че „Булгаргаз“ ЕАД продава на това определено дружество евтин природен газ и после купува същия този природен газ от същото това дружество на по-висока цена като алтернативен доставчик. Разликата в цената остава в търговското дружество, като то формира печалба в размер на 6 922 208 лв. само от количествата, които е купило и препродало на „Булгаргаз“ ЕАД. От своя страна, „Булгаргаз“ ЕАД включва в ценовото заявление закупеното количество на по-висока цена. КЕВР утвърждава цената, като същата цена влиза като ценообразуващ елемент на регулираната от КЕВР цена за битови клиенти и се отразява на цената за стопанските субекти, купуващи от свободния пазар. На закрито заседание представителите на службите за национална сигурност потвърдиха, че са получили сигнал от народни представители за гореописания случай, извършили са проверка по сигнала и резултатът е пратен към компетентните органи. Предоставена информация относно резервирани и прехвърлени от „Булгаргаз“ ЕАД капацитети за достъп и пренос. От предоставената информация е видно, че „Булгаргаз“ няма никакви резервирани капацитети на терминалите за втечнен природен газ нито в Гърция, нито в Турция, като това бе заявено от представители на правителството. „Булгаргаз“ ЕАД твърди, че не е лицензиран ползвател на турската газопреносна мрежа и не може да резервира капацитет на терминал за втечнен газ в Република Става ясно обаче, че има резервиран капацитет на входяща точка в Неа Месемврия в размер на 28 670 675 мегаватчаса на ден. Не е ясно за каква цел е резервиран този капацитет, има ли договор за доставка на тази точка и с кого е сключил договор „Булгаргаз“ ЕАД. Не е ясна и цената на доставката по този договор. От предоставената информация е видно, че същото дружество, споменато по-горе в Доклада, е прехвърлило месечен капацитет на „Булгаргаз“ за месец май 2022 г. в размер на 20 000 мегаватчаса на ден. Не става ясно защо, след като това дружество е имало капацитет за внос на Кулата – Сидирокастро, „Булгаргаз“ ЕАД са закупили газа в Гърция и са поискали прехвърляне на този капацитет. Това означава, че доставката не е била сигурна и „Булгаргаз“ са поели необоснован финансов риск за тази доставка. Същото дружество, въпреки че е разполагало с капацитет за внос в България, продава газа на „Булгаргаз“ в Гърция. Относно предоставената информация по финансовите отчети на „Булгаргаз“. Видно от предоставената информация, от началото на февруари 2022 г. „Булгаргаз“ започва изключително бързо да влошава финансовото си състояние както като финансов резултат, така и като балансови показатели. Печалбата, натрупана към 31 януари 2022 г., много бързо се стопява,

Това застрашава изпълнението на Договора с доставчиците на газ, включително с азерския доставчик, като е публично известно, че през няколко месеца се издава банкова гаранция, която обезпечава Договора с азерската страна. На 3 юни 2022 г. беше изпратено запитване към НАП дали „Булгаргаз“ ЕАД има просрочени задължения. Към днешна дата още няма отговор от изпълнителния директор на НАП. Относно доставки на природен газ по Договора с азербайджанската компания. От получената във Временната комисия информация е ясно, че „Булгаргаз“ има резервиран капацитет на Неа Месемврия в размер на 28 670 675 мегаватчаса на ден. Вероятно този капацитет е резервиран, за да обезпечи доставките на азерски газ по алтернативен маршрут считано от 1 юли 2022 г., тъй като договорният маршрут (българо-гръцката газова връзка – IGB) не е изграден и пуснат в търговска експлоатация към тази дата. „Булгаргаз“ не дава информация при какви ценови и други съществени условия е подписано Допълнителното споразумение към Договора за доставка, по силата на което считано от 1 юли 2022 г. доставката се извършва в пълен обем във временна точка на доставка Неа Месемврия до влизането в търговска експлоатация на интерконектора Гърция – България. „Булгаргаз“ не е предоставило договора с AGSC и анексите към него, като се позовава на клауза за конфиденциалност от Договора. Цитираната в отговора на „Булгаргаз“ клауза не забранява предоставянето на Договора, а единствено изисква „Булгаргаз“ да уведоми своевременно азерската страна за предоставянето. Проведени изслушвания: От проведеното изслушване с изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД стана ясно, че за месец август има осигурени определени количества природен газ, но не в пълния им размер, за да задоволят нуждите на клиентите си, а следващите месеци няма категорична яснота дали ще бъдат осигурени необходимите количества. Представителите на службите ДАНС и ДАР представиха на закрито заседание информация относно произхода на природния газ, който се потребява в Република България, собствеността и свързаността с други държави на алтернативните доставчици на природен газ. В предоставената информация има съмнения за извършено нарушение по Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1227/2011“, а именно търговия с вътрешна информация. Без да изключват възможността от извършено нарушение, все пак изслушаните лица не са предоставили конкретни доказателства за такова. Заключения. 1. Предоставената информация съдържа данни, че „Булгаргаз“ е представило пред обществото избирателно, непълно и манипулативно информацията относно кореспонденцията с „Газпром Експорт“ във връзка с поискания от руския доставчик нов механизъм на плащане. Доставчикът ясно е отговорил на опасенията за евентуални рискове. Предоставените документи засилват съмненията, че „Булгаргаз“ е търсило повод за отказ от руския газ и искането на руската страна е използвано именно по този начин. 2. Осигурените алтернативни доставки от посредници са на значително по-високи от руския газ цени. Следва да се отбележи, че начинът, по който са избрани търговците, е непрозрачен, с неясни правила и критерии, като само ограничен кръг търговци на природен газ са получили покана за оферта. Констатира се значително оскъпяване на газа, което съществено увеличава тежестта на цените на природния газ за крайните клиенти в периода след спирането на доставките от „Газпром“. 3. Констатираме, 3. Констатираме, че „Булгаргаз“ отчита продължаване на добива на по-евтин газ от ПГХ „Чирен“ след края на добивния сезон, като успоредно с това извършва и нагнетяване на газ в ПГХ „Чирен“ на количества, закупени от посредници на значително по-високи цени. По същество се извършва заместване на евтиния газ в хранилището с двойно по-скъп, което залага ценови риск за българския газов пазар и особено за топлофикационните дружества за предстоящия отоплителен сезон 2022 – 2023 г. г. 4. Във Временната комисия са получени данни за рязко влошаване на финансовото състояние на обществения доставчик „Булгаргаз“ считано от месец февруари 2022 г. Влошеното финансово състояние на Булгаргаз поставя под реален риск: 4.1. възможността на дружеството да заплаща доставките на азерски газ и да осигурява изискуемата банкова гаранция в голям размер, което застрашава изпълнението и съществуването на договора; 4.2. изпълнението на доставките по договорите с клиентите на Булгаргаз; 4.3. Булгаргаз; 4.3. успешното провеждане на преговорите с доставчици на природен газ (LNG) за реализиране на доставки с цел използване на предварително резервирания от „Булгаргаз“ капацитет на терминала край Александруполис

Влошеното финансово състояние и огромната задлъжнялост на „Булгаргаз“ следва внимателно да се анализира с оглед енергийната сигурност на България. 5. С оглед изразените от ДАНС и ДАР съмнения за извършени нарушения на Регламент на Регламент (ЕС) № 1227/2011 следва събраната информация да бъде предоставена на КЕВР предвид компетентността на Комисията по глава седма „а“ от Закона за енергетиката. 6. Решението за необслужване на Договора с „Газпром Експорт“ по искания от руска страна нов ред не е взето след внимателно обсъждане и достатъчен обществен консенсус и подкрепа с оглед значимостта на въпроса за енергийната сигурност в страната и гарантирането на качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ. Комисията на основание получените и анализирани документи и информация констатира, че Докладът следва да бъде изпратен на вниманието на съответните органи за запознаване и предприемане на действия в рамките на компетентността им. IV. Приложения. 1. Списък с изпратени писма за искане на информация за нуждите на работата на Временната комисия; 2. Списък на документи, получени от Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с поставените задачи.“ Подписали са се всички народни представители – шест от тях с особено мнение. Господин Председател, благодаря Подлагам на гласуване Проекта на решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Доклада за дейността на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от

по Доклада на Комисията. Има ли желаещи за изказване? Господин Димитров, заповядайте. Колеги, бъдете активни, защото ще закрием дискусията, ако няма желаещи. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Каквито нарушения е констатирала тази комисия, да ги даде, разбира се, на компетентните органи, затова е и полезно да се правят такива комисии. Обаче сега има един много важен въпрос, който е над останалите въпроси – точка 6 от Становището на Комисията казва така: „Решението за необслужване на договора с „Газпром Експорт“ по искания от руска страна нов ред не е взето след внимателно обсъждане и достатъчен обществен консенсус и подкрепа с оглед значимостта на въпроса за енергийната сигурност на страната и гарантирането на качеството и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ.“ Или, казано другояче, директно, колеги, Вие казвате – тези хора, които сте били в Комисията и не сте подписали с особено мнение, че ако зависеше от Вас, бихте продължили този договор и бихте платили в рубли, тоест това мнение от ГЕРБ се появяваше от време на време, но сега сте го написали вече като конкретна точка. Тоест, ако бяхте Вие, ако зависи от Вас, щяхте да си платите газа в рубли. Друг е въпросът какво щеше да последва от това – дали щеше да има газ, е твърде наивно. И веднага да Ви питам – кажете ми друга държава, държава, не частна компания, която да плаща газа в рубли? Дайте пример да чуем, защото това сте написали в Доклада. Аз съжалявам, че колегата Дани Митов излезе, след като чете толкова време Доклад, но най-накрая след толкова обикаляне на темата – най-накрая си казахте. Тоест трябва да е ясно кой с какви позиции оттук нататък отива на избори. ГЕРБ отиват на избори със следната позиция, че ако зависеше от Вас, ще си платите газа в рубли. Това сте го написали като точка 6 и така сте го и гласували.

Вижте какво става със Северен поток 1. Вижте ограничението на доставките от Москва за целия Европейски съюз. Най-големият капан е да си мислиш, а вероятно и служебният кабинет подобно на ГЕРБ има, евентуалният служебен кабинет ще има подобни разсъждения, че плащането на газа в рубли решава проблема. Не го решава! Даже става по-лошо, защото си мислите, че нещо сте решили, направили сте това действие, не се работи тогава по алтернативни доставчици и дългосрочни договори и това е най-големият риск България да остане без газ. тази идея, която сте я написали Вие в Доклада като точка 6 и сте се подписали отдолу, има го с Вашия подпис, всъщност не решава нито един важен проблем, а напротив – праща България в много кризисна ситуация. Така че, уважаеми дами и господа, това развитие ще го проследим. Знаете ли кое е важното? Важното е следното – важното е, като се отива сега на избори, да е ясно кой какво би направил, кой какво би направил. Ето, аз Ви казвам – ние от „Демократична България“ ще търсим алтернативни доставки, защото нищо друго не е сигурно. Алтернативи – това ще правим ние! (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Докато Вие, Вие отивате на избори с това, че ще плащате газа в рубли. Това трябва да се знае от българските граждани.

Господин Димитров така си е решил да чете точка 6. Аз обаче ще Ви я прочета със смисъла, който сме вложили в нея, защото господин Димитров пак нищо не е разбрал, както обикновено май се случва напоследък, не знам, или поне се прави, че не е разбрал. Когато казваме, че решението за необслужване на договора с „Газпром Експорт“ по искания от руската страна нов ред не е взето след внимателно обсъждане и достатъчен обществен консенсус и подкрепа, казваме следното, господин Димитров и уважаеми колеги, аз мисля, че всички ще се съгласим с това – целият процес, да, аз съм първият човек, който ще Ви каже – трябва да се отървем от руския газ! Първият човек, който ще Ви каже – трябва да сме независими от руския газ, това сме го говорили много пъти, така, това е казано. Въпросът е в следното – как се прави това? Има едни държави на север, балтийски държави, които казаха следното: първото нещо, което ще направим, е да изпълняваме договора с „Газпром“ по новия предложен механизъм до 31 декември 2022 г., а след това, тоест изпълняваме този договор, плащаме така, както се реши да плащаме, и то не е в рубли, а е в долари, „Газпромбанк“ си ги превалутира, след което междувременно търсим решение и алтернативни източници, за да се откъснем от въпросния газ. Аз не казвам, че това трябваше да направи България. Не казвам, че това трябваше да направи, чуйте ме внимателно, господин Димитров, това, което казвам обаче, е, че министър-председателят, министърът на енергетиката трябваше да дойдат тук в Народното събрание, трябваше да вземат решение на Министерския съвет, защото такова няма. Няма решение на Министерския съвет, което да регламентира какво се прави. Един заместник-министър на енергетиката пратил писмо и инструктирал „Булгаргаз“ да престане престане да обслужва договора, това са направили. Това казваме в т. 6. Начинът на действие е бил безотговорен, начинът на действие не е бил съобразен с важността на ситуацията. Трябваше да дойдат в парламента и да ни кажат. Трябваше да намерим общ механизъм за справяне с тази ситуация, като ще прекъсваме доставките, като няма да изпълняваме плащанията, начина на плащане и механизма, предложен от „Газпром“, трябваше заедно да решим с сигнал, че времето е изтекло.) Приключвам, господин Председател, простете, че прекалих с времето. Но доколкото е възможно, трябваше да намерим максимален консенсус, защото това

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Димитров,

Това, че имаме обща позиция по темата – зависимост от руските енергийни доставки, не ни прави задължени да приемаме безобразия, да бъде излагана на риск икономиката и нормалното функциониране на държавата и на хората. хората. Ако ще правим алтернативни доставки на покупка на друг газ, който е руски газ пак, само че с посредници, това не е решението, а за това става въпрос. Ако ще търсим алтернативен газ, ние трябва да търсим и алтернативни пътища, по които той да дойде, защото по въздуха още не идва, нали, не е измислено, за съжаление. Ако ще търсим втечнен газ, трябва да кажем точно и ясно къде пристига той, колко мощности има свободни там, колко сме договорили, на коя дата, какви количества и как пристигат тук. Всичко друго са лъжи, нали разбирате? Аз съм наясно, че този кабинет тръгна с лъжи – въобще лъжата му стана норма, обаче лъжа на гърба на българския народ, лъжа на гърба на българския бизнес. Е, чак толкова не бива да се съгласяваме. Например съвсем съзнателно слушах тук министър-председателя – сега господин Ганев ще има реплика след мен, надявам се да го каже – ма няма никакъв валутен риск, тука глупости дето ни ги говори този млад човек.

дава сигнал, че времето е изтекло.) Приключвам, господин Председател, благодаря за разбирането. Казвам ги не защото ние искаме да сме зависими от руския газ, а защото едно нещо, когато тръгнеш да го правиш, трябва да го правиш по възможния, а не по невъзможния начин. А възможният начин беше този, който другите страни показаха. Нищо не ни пречеше ние да продължим май месец и да си напълним хранилището в Чирен! Поне това да направим и тогава да ритаме канчето, казано на народен език. Така че темата е, освен че мирише на страшна безотговорност, и е корупционна. Категорично е корупционна!

Господин Димитров, не знам дали се замисляте и си давате сметка защо Вашите представители в тази комисия, заедно с „Продължаваме Промяната“, заедно с един от представителите на БСП, искаха и драпаха този доклад да не стигне до залата. Няколко неща. (Реплики.) Точната дума е „драпаха“, правеха всичко възможно да не стигне дотук. Няколко легенди, които и в момента ги чухте, които Вие и Вашата политическа формация постоянно обяснявате – плащане в рубли. Няма такова нещо! Няма! И Вие сте един от тези, които постоянно сте лъгали през последните месеци. Няма! Друго, което казват и юристите, които са наети от българската държава – България няма да претърпи никакви финансови щети, ако започне да плаща в тази сметка. Ясно и точно! Точно заради този доклад и там се казва – България може да бъде осъдена. И от тази трибуна е хубаво да кажете, че в началото на следващата година ние можем да бъдем осъдени за около три милиарда да платим точно заради ей тези неща. По отношение на другото, което казахте – нямало дългосрочни договори, нямало плащания, други не плащали. Извинявайте, Унгария преди няколко месеца подписа нов дългосрочен договор за доставки от „Газпром“. Да сте чули да имат спиране на доставките в Унгария? А да сте чули случайно преди, мисля, десетина дни беше, че Унгария поискаха извънредни доставки и от Руската федерация им казаха: „Няма никакъв проблем да Ви доставим извънредни доставки точно защото имате дългосрочен договор.“ А от тази трибуна, тук, министърът на финансите многократно повтори, че докато той е министър и докато „Продължаваме Промяната“ продължават да управляват, никога няма да имаме дългосрочен договор с „Газпром“. Е, това е цената да имаме в момента тази икономическа криза, една от причините е точно това. В този именно доклад се говори точно това, разбиват се всичките митове, които седмици наред, месеци наред Вие лично и Вие включително, и всички други от Вашата парламентарна група, лъгахте, постоянно и единствено само лъжи. Този доклад, ако го прочетете по-внимателно и избягате от политическото си пристрастие, ще видите доста притеснителни неща, които в тази дискусия след малко ще коментираме. Уважаеми колеги, има огромна полза от тази дискусия – станаха ясни позициите. Ето, започвам с ВЪЗРАЖДАНЕ. Те казаха, че ако зависи от тях, и дългосрочен договор с „Газпром“ ще сключат.

че други страни до края на годината си купували газ от „Газпром“ и след това трябвало да се прави нещо друго. Това го има вече в стенограмите, има я и точка шеста в Доклада, тоест позицията на ГЕРБ чак днес успяхме да изясним. Вие казвате така, че бихте си плащали газа в рубли до края на годината и после да мислите за нещо друго. Това е. Това е положението, колеги. Само че аз се опитах да Ви обясня няколко неща. (Шум и реплики от Искам да Ви обърна внимание, че има плащане в рубли, колеги. Няма такова нещо, че такова предложение не съществува. Има и това е причината на много страни да им бъде спрян газът, защото не са приели промяна на договорите, колеги.

И най-важното, което имам да Ви кажа, колеги, вижте как се ограничават доставките за цяла Европа. Дори Вашата теза – на ГЕРБ, че бихте плащали в рубли, дори и това да се случи, Вие вярвате ли, че ще има сигурни доставки по този начин? И разберете следното, в такава ситуация като сегашната всички европейски страни – даже Унгария, даже Сърбия, всички търсят алтернативни доставчици. Всички разбират, че ако не бъдат предприети спешни мерки, сигурност няма. Това правят всички в момента. Така че това усилие да бъдат договорени допълнителни количества азербайджански газ – това трябва да е национална теза, това усилие да има втечнен газ и дългосрочен договор – трябва да е национална теза, всичко друго е много опасно и критично да разберем точно през зимата, че няма да стане по този начин. аз Ви предизвиквам – ще видите, ясно е, че се отива към избори и служебен кабинет, служебният кабинет ще направи това, което Вие искате, ще започне да плаща газ с рубли, и тогава ще видите, че това не води до никаква сигурност и че ние сме прави.

ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Бих отминал великодушно замазването, което ми пришиха, но тъй като тук става въпрос за много ясни позиции на моята партия, партия, ако може да дообясня, за да не е замазано. Господин Димитров, аз, като говоря, не замазвам, даже съм много прям – или Вие не искате да разберете, или не можете. Нашата партия, „Движение за права и свободи“, няма какво да замазва. Ние от 2016 г. предлагаме много по-сериозни неща в посока енергийна независимост. В нашата програма имаше предложение за зелена икономика, за зелена енергия. Ще отида малко по-далеч – нещо, което не сте длъжен да знаете, но да го кажа на залата. От всички български евродепутати единствени тези от „Движение за права и свободи“ и скандинавските депутати внесоха предложение в Европейския парламент да не бъркам годината, но мисля, че беше до 2030 г., да се преустанови въобще употребата на руски газ. Това не го знаете, нали? Няма какво да мажем тука. Тук говорим за това, че политиката е изкуство на възможности, а не гледане в тавана и правене на глупости или корупционни схеми. Ако е възможно да спрем руския газ, спираме го, казваме ясно, всички органи решават, показваме откъде икономиката ще се зарежда, битът и така нататък и точка. Ако не е възможно, честно заставаме – както Германия, както Италия, както Гърция, и казваме: „Ще вървим в тази посока, но в момента ще правим друго.“ Какво замазване има тука?! Ще водим страната към енергийна независимост, към зелена икономика и към зелена енергия. Това е ясно. Въпросът е как се прави това и за чия сметка? Ако е за сметка на хората, няма такава политика, която може да оправдае, ако ние правим нещо лошо за хората. Няма такава! Няма такава геостратегия, която да върши лошо за хората и да е добра. Изкуството е да съчетаем геополитическите решения с доброто на хората.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

според нас трябва да присъстват най-малко министърът на икономиката и клетвопрестъпникът

в продължение на това, което господин Цонев каза. Само още веднъж да припомня тук, в тази зала, че от 2016 г. в Програмата на „Движение за права и свободи“ основен акцент беше зелената икономика и в частност зелената енергия, но това е дългосрочна политика. Ние го предлагахме да бъде приоритет на страната. За съжаление, не получихме съгласие тогава. Но в продължение – още една тема пропусна господин Цонев. Ние говорихме и за субсидиите за зелена енергия – да бъдат за всяко домакинство, за всеки цех и за бизнеса толкова, колкото харчат, а не субсидии да има за олигарха, енергийно-медийния монополист Иво Прокопиев, да правят плантации за търговия с енергия.

да дойде в залата по време на тази дискусия, защото в Доклада и него го има, енергийният министър в оставка да дойде тук, в тази зала, защото и него го има. Сигурно ги има и други хора, но този дебат е важен. Този дебат е важен за всички народни представители и за цялата общественост в България, за цялото общество, за бизнеса. Важен е този дебат! вземате думата. МУСТАФА КАРАДАЙЪ: …да ги поканите, още повече предстои и почивка по Правилник. Така че ще има време да дойдат, за да може в тяхно присъствие и с тяхно участие да се води този дебат. Благодаря Ви. Добре, ще ги уведомим, разбрах. Следващият записан за изказване е господин Несторов.

Благодаря, господин Председател. Аз ще ползвам правото за каквато процедура не само аз реша, ами и когато е нужно, да Ви направя бележка по начина на водене. Защото, господин Председател, Вие не прекъснахте господин Мартин Димитров в неговото изказване, докато говореше абсолютни неистини от тази трибуна. Бих искала да напомня, че за диверсификация, докато господин Димитров си говори, други, към които беше насочено Вашето изказване, проектираха, финансираха и започнаха изграждането на газовата връзка. Това реална диверсификация ли е, господин Димитров? Да. Освен това, докато Вие само си говорите, господин Димитров, други направиха възможно България да е съдружник с 20% в LNG терминала за втечнен газ в Александруполис. Докато Вие само си говорите, и то неистини, господин Димитров, други, и това е ГЕРБ и неговите правителства, изграждаха интерконектора с Румъния. Докато Вие само си говорите, господин Димитров, други, и това са правителствата на ГЕРБ и Борисов, подмениха всички компресорни станции с реверсивни такива. В този смисъл, господин Председател, към Вас ми е бележката – по начина на водене, да правите остра забележка на подобни изказвания, защото те са

и ръководството на „Булгаргаз“, да поканите ръководството на „Булгартрансгаз“, да поканите може би и началника на кабинета на министър-председателя в оставка, защото тя категорично вероятно има много повече информация за всички процеси. Защото тя очевидно договаря количествата на газ с четири пъти по-ниска цена. Затова е необходимо госпожа Лена Бориславова също да бъде в пленарната зала. Благодаря. Госпожо Атанасова, понеже ми направихте бележка, да Ви направя и аз на Вас бележка, за това, че Вие направихте реплика на господин Димитров, а не процедурно изказване. Това е моята оценка. ДЕСИСЛАВА

Точка 6 казва, че е трябвало да продължи да бъде купуван газът от Русия. Това казва т. 6. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) А господин Митов специално поясни какво означава това – как имало северни държави, които си купували газа до края на годината и после започвали преговори за някакви алтернативи.

И Ви давам сравнение, че Суецкият канал, който е строен с лопати – с лопати са го строили! – е построен за 10 години, а тази газова връзка с Гърция, с която Вие днес се хвалите, което е абсурдно, трябваше да започне 2009 г., а ще бъде готова чак сега, защото се смени властта. И аз, колеги,

хора, изключително сте наивни, че ако платите газа в рубли и се върнете към Москва, няма да имаме проблеми. Това Ви е най-наивната теза. Това ще доведе до капан, до системен проблем. Пак Ви казвам: всички търсят алтернативи. Така че не се хващайте на тази въдица.